Hvala lepa. Besedo ima Tomaž Lah kot predstavnik predlagatelja Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor. Izvolite. Gospod Vatovec, imate postopkovno? A repliko. Ampak smo v sklepnem delu. Se lahko izklopite. Izvolite.

pomembno je okej, interpretacija vprašanj, interpretacija gor ali ne, jaz mislim, da lahko vsi v tej dvorani beremo. To, kar ste zdaj na koncu govoril, spoštovani državni sekretar, glede tega, kako, kaj vse je še potrebno narediti. To vse ste zapisali v resolucijo o miroljubni rabi jedrske energije. To je dokument, ki ga je ta Državni zbor sprejel in kot sem že v stališču dejal, dokument ki je že začrtal te cilje. V tem dokumentu piše, da bo država naredila vse, da se postopke izgradnje pohitri, da ustrezno kadrovski bazen zagotovi za te stvari. Da se tudi prostorski akti in vse itd. v uradnem listu je objavljen en dokument, kjer vse to že piše, o čem bodo ljudje odločali. Ta država se je s sprejetjem resolucije že odločila za ta scenarij. In na tem referendumu s tem vprašanjem ne sprašujemo ljudi ali so za to, da se te stvari pripravijo, ampak še enkrat, sprašujemo jih, ali se naj zgradi objekt JEK2. Mislim, da je žalostno, da se na tak način skuša zmanipulirati to vprašanje, ker ga pač ni mogoče. Zapisano je tako kot je in ni ga mogoče drugače interpretirati. Tako da jaz res ne bi na tak način šel. potrebno bo povedati stvari, zakaj se te, zakaj je to pomembno za podatke in tako, ampak teh podatkov danes ni in okej, nekaj bo, ampak vedno v referendumskih kampanjah. Referendumska kampanja ni kampanja za informiranje ljudi, ampak je kampanja načeloma med dvema taboroma enim, ki je za, enim, ki je proti in pač za to, da se prepriča, ljudi. jaz iskreno verjel, ko smo zapisali v koalicijsko pogodbo, da bo Vlada pripravila vse potrebne informacije za odločanje ljudi na referendumu, da bo to narejeno v neki predhodni fazi, ne pa v referendumski kampanji. **PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT:** Hvala lepa. Besedo ima Tomaž Lah kot predstavnik predlagatelja Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor. Izvolite.

danes odločamo pravzaprav samo o datumu. Se pravi, v bistvu vzroki za referendum, ne vem, referendumsko vprašanje in tako naprej, o tem je že bilo vse odločeno v prejšnjih sejah, torej na majski seji Državnega zbora, čeprav smo, potem danes res imeli tukaj kar precej široko debato, pravzaprav smo šli zelo široko od same te osnovne odločitve, ki je pred nami danes. Seveda se vsi moramo zavedati, da je potrebno pač ta odlok izdati že zaradi datumov, da se 14. oktobra razpiše referendum, da začnejo teči

Zdaj, glede razumevanja tega referenduma je tudi bilo na samem odboru kar nekaj razprave, ampak seveda je bilo pa tudi to poudarjeno, kar bi tukaj še želel enkrat, skratka, pa tudi zelo lepo je opisal malo pred mano to državni sekretar. Skratka, gre za nek mandat za vse deležnike, zdaj ali je to vlada ali je to nosilec projekta ali so to druge institucije, druga ministrstva, skratka, da se dejansko intenzivno lahko nadaljuje z vsemi potrebnimi pripravami, da bodo časovno tudi, bom rekel, nekako pospešene. To se tudi omenja, kolega Lisec, recimo, je to omenil, zato je mogoče dejansko datum tudi v redu, v tem času, da se to čim prej da ta mandat. Na nek način pa tudi s tem zazna voljo državljanov, ali smo pač za to, da jedrsko energijo uporabljamo naprej v Sloveniji za proizvodnjo elektrike ali pa ne. In to je mogoče glavni tisti moment, ki ga tudi jaz vidim v tem referendumu, pač zaradi narave same jedrske energije, da tukaj svoje mnenje povedo tudi državljani. Vse ostalo glede samega projekta se strinjam, da na marsikatero vprašanje mogoče danes še ni odgovorjeno. Bilo je jasno povedano, da se končna odločitev pričakuje, ne vem, leta 2027, 2028 in takrat pa zanesljivo ti odgovori tudi bodo. bodo. Bilo je omenjeno tudi to, da nekako ni razdelan scenarij. Brez jedrske energije. To bi zdaj povedal, da nekako se mi zdi, da ne drži. V Sloveniji imamo Nacionalni energetski in podnebni načrt, ki opredeljuje ukrepe in kot nek akcijski načrt v bistvu do leta 2030 in zajema zelo zelo, bom rekel, nekako pravično, torej, oba scenarija en je scenarij stoodstotni obnovljivi viri, drugi je scenarij obnovljivi viri plus jedrska energija. Oba scenarija sta v NEPN obdelana ravno zaradi tega, kot se danes tudi tukaj pogovarjamo, ker nekje bolj proti letu 2030 bo pa pravzaprav prišlo do končne odločitve o samem projektu NEK2, zato sta res, mislim da čisto nepristransko oba scenarija v tem Nacionalnem energetskem in podnebnem načrtu tudi obdelana. Res pa je tudi, če še mogoče malo svoje osebno mnenje povem, se mi zdi, da nekako mnenja zagovornikov so nekako bolj jasna. Mnenja tistih, ki pa so nekako proti, pa so malce, manjka ena druga zadeva, ker se pa ne pove zakaj smo pa za, tako kot je kolega Uranič povedal. Mi bi vsi imeli vse na obnovljive vire pa vse, ampak zelo težko se pa odločamo, ko pa je treba nekje konkretno nek projekt, ali je to vetrna elektrarna ali je to pravzaprav hidroelektrarna, celo za kake večje sončne in tako naprej, takrat pa vedno nastane problem. In mogoče nam tudi to bolj postavlja pod vprašaj scenarij čista obnovljiva energija, ne brez vseh drugih. Ker mislim, da bi tudi od nas zahtevala toliko nekega odrekanja, če bi tako karikirano malo povedal, da človek malo podvomi ali smo ga v Sloveniji pravzaprav na dolgi rok sposobni, ker potem bi se pa morali meniti o umeščanju v prostor, 200, 300, 400 vetrnih elektrarn in tako naprej. Oprostite, trenutno imamo tri Slovenije. Drugo, kar bi še mogoče opozoril pri celotnem tem zavedanju o jedrska da ali ne odločitev, takšna ali drugačna, energetska politika je tista, ki ima tudi neko dolžnost do državljanov, torej nosilci energetske politike seveda imajo pravzaprav dolžnost do državljanov, da se pravočasno odločijo o nekaterih zadevah, ki so lahko v energetiki posledice komaj na dolgi rok. Vemo, da energetske objekte gradimo dolgo, sploh jedrsko elektrarno in seveda se je težko danes odločiti za nekaj, kar bo dejansko obratovalo čez deset let. Bi pa tudi sam kot energetik oceno te razprave o cenah za trenutno malo preuranjene, kajti problem imamo na obeh straneh, na eni strani je problem, kakšna bo proizvodna cena v tej potencialni novi jedrski elektrarni, po drugi strani pa je tudi vprašanje, kakšna bo pa takrat cena elektrike na splošno na trgu **126. TRAK: (NB) – tako da mislim, da trenutno nima smisla na tem graditi. Pa še ena zadeva me tudi moti. Imam včasih občutek, da v Sloveniji postajamo že nekako suženj ali pa talec projekta Teš 6, ne vemo, kaj se je v tem projektu zgodilo, vemo, da ni bilo prav, po drugi strani pa energetiki tudi vedo, da je Teš 6 pa marsikdaj kot sam energetski objekt gledano, tudi odigral pozitivno vlogo v teh tem času svojega obratovanja v slovenskem elektroenergetskem sistemu, enako je lahko tudi za to bodočo, potencialno novo jedrsko elektrarno, ampak skratka, moti me, da se to tako neposredno primerja. Sigurno se iz te zgodbe moramo nekaj naučiti, da bi pa postali dobesedno talci enega zavoženega projekta, mislim, da je kolega Knežak tudi omenil, so tudi kakšni drugi projekti, recimo drugi tir, ko pa se čisto lepo izvajajo, tako kot je treba, kljub temu, da je takrat tudi bilo na začetku zelo dosti bom rekel, vetra okoli tega ali to je v redu ali ni v redu. Skratka, želim še, torej, spomniti res na to odgovornost nosilcev energetske politike, kajti odgovorni smo v obeh primerih, če bomo, če bo naša jedrska prihodnost pa projekt Jek 2, pa tudi če ga ne bo, ker tudi to nas bo nekdo vprašal, zakaj ste pa rekli takrat ne, pa bo 15 let minilo pa bomo imeli težave. Tudi je bilo že danes omenjeno, pa bom jaz še enkrat ponovil dejansko res, leta 2050 bo najdražja tista elektrike, ki je ne bomo imeli, če bodo se spet take krize pojavljale kot smo imeli lep primer v primeru ukrajinske vojne in potem posledično krize z oskrbo z zemeljskim plinom, ki je prerasla v vsesplošno energetsko krizo. In pa bi se še samo na koncu navezal, je že opisal tudi državni sekretar, včerajšnji obisk direktorja Mednarodne agencije za jedrsko energijo, ki je dejansko, pravzaprav tudi v medijih je bilo objavljeno, Slovencem svetoval, da se nekako opremo na dosedanje izkušnje na področju jedrske energije in jih uporabimo pri odločitvah za naprej, ob tem je pa tudi predsednik Vlade povedal nekaj zadev, med drugim tudi to, da v primeru, da bo referendum uspel, bo Gibanje Svoboda tudi vložilo predlog zakona takoj za nadaljevanje, pač teh vseh aktivnosti, ki so potrebne, kar sem že prej opisal. In moramo se tudi nekako zavedati, da je jedrska energija lahko rešitev za podnebno krizo ni pa del problema podnebne krize zaenkrat. Hvala.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 Ugotavljam, da je velik interes. Če želite razpravljati tudi predstavnik predlagatelja predloga odloka, gospod Tomaž Lah ter predstavnik Vlade, prosim, da se prav tako prijavita s pritiskom tipke za vklop mikrofona. V tem primeru dobita besedo kot zadnja, in sicer najprej predstavnik Vlade in nato predstavnik predlagatelja. Prosim za prijave. Hvala lepa. Najprej ima besedo kolegica Tamara Vonta, približno 3 minute imate na razpolago, izvolite. Hvala lepa za besedo. Morda bi samo uvodoma, da razčistimo eno zadevo, ki jo zelo pogosto slišimo in vidimo na medijih, pa tudi tukaj je bila večkrat povedana in to od poslanca, ki ga res izjemno spoštujem in bi želela v zvezi s tem nekaj povedati, in sicer o tej presneti jedrski.si. V erarju, se jasno vidi koliko denarja in zakaj je kdo nakazal in komu in govoriti o tem, da je jedrska.si je, ki jo plačuje gen, seveda. Ne drži, to vam moram pač povedati. Ne drži. In to se non stop pojavlja. In to je zelo krivično. Ker jaz pač te ljudi poznam, kaj delajo in vem, kako je jedrska.si nastala.

vzpostavila en zelo uspešen model komuniciranja z okoljem, v katerem je in je na splošno izjemno sprejet objekt z vsem svojim, kar sodi zraven. Takrat, ko vas vseh jedrska elektrarna ne zanima. Se z njo ne ukvarjate, vam je ravno do, ne vem, Evgenije, ali pa do Münchna? Mi živimo z jedrskim objektom in to živimo že od leta 1974, ko je tam znameniti maršal postavil kamen. Temeljni kamen. Tako da to zaupanje, ki se je ustvarilo, se mi zdi, da je eno uspešnejših komunikacijskih primerov, ki jih imamo v tej državi. Seveda pa je čas tekel in tekel in se je tudi na tem področju marsikaj spremenilo in se je morala tudi ta, da rečem, zadeva majčkeno bolj odpreti, postaviti neke nove platforme, na kateri bi se o tem razpravljalo, ne govorim o tem, da je nekdo za, da je nekdo proti ali pa, da se tule kregamo. V državi, kjer so vsi za eno stvar. Je nekaj hudo narobe. Vedno so glasovi za in vedno so glasovi proti in tako bo tudi tokrat. In to se mi zdi prav. Gre pa za to, da imamo različne kanale, da o tem govorimo. Samo za to gre in za nič drugega. In vse ostalo, kar poslušamo, je res, vse skupaj izgleda kot en film, v katerem je ne vem, kakšna strašna zarota jedrskih lobijev. Jaz mislim, to je res neverjetno. In In enako je s tem referendumom. Pač jedrski objekt, oprostite, se gradi malce drugače, kot vsi ostali objekti. Žal potrebnih je toliko pa toliko časa in dokler ne sprovedeš enih reči, ne moreš narediti nič. In lepo je, da vprašamo ljudi in prav je edino pravilno, da jih vprašamo, ker ponekod jih ne. Ponekod jih ne, ker gre za zelo strokovna vprašanja, Zelo strokovna, poglejte koliko referendumov je bilo v jedrskih elektrarnah. Nazadnje je bil v Kazahstanu 6. oktobra, malo pred par dnevi, uspel 70 poslov. Za to gre. In ne delajmo iz tega blata, da res vse skupaj ne postane blato.

Drugo, rad bi odgovoril na gospoda Janeza Ciglerja Kralja, da NSi ni bil zraven pri Tešu. Ja, hvala bogu, fino, tudi drugi nismo bili, Svobode takrat ni bilo, ampak je bil, naš premier je bil ostro proti, jaz sem bil ostro proti in Darko Krajnc je bil tudi ostro proti. Kar se tiče sto let obratovanja. Tisti, ki boste o tem odločali v tem Državnem zboru leta 2043, lepo prosim, ne pest pod jedrski lobiji, ne pest pod jedrski lobiji ali se bomo vozili s sto let starim Boingom a veste. Problem je krhkost reaktorske posode zaradi nevtronov, problem je krhkost vseh kablov, ker ne vem, če se da čisto vse kable zamenjati, problem je napetostna korozija, eno puščanje smo imeli lansko leto in problem je nedostopnost zavarovano zadrževalnega hrama, ker eni pač niso dosegljivi. In še to, če mislimo mi do leta, jaz verjamem, da bo NEK2 dva zbiral dovolj denarja za razgradnjo, pa za odlaganje goriva, ampak mi moramo po taksonomiji do leta 2050 zgraditi odlagališče za izrabljeno gorivo, to pomeni, da moramo do takrat zbrati dva do štiri milijarde. Pa če vzamemo samo 2, 20 let bo elektrarna še delala, pomeni, da bi morali na leto zbrati sto milijonov, zdaj jih zberemo pa 36 za razgradnjo, pa za to. bistveno več bi morali zdaj zbirati denarja, ampak se bojim, da bo šlo to po sistemu razplajat po kolektivu, to bomo sprejeli Zakon o odlaganju goriva iz Krškega

veliko, veliko videnega in včasih rečejo, kajne, da osel gre samo enkrat na leto. Se pravi, če ponavljamo napake za drugimi evropskimi državami, kot je Nemčija, in se odpovemo jedrski energiji, bomo nasedli. Kaj pomeni? Kot smo danes že enkrat slišali in seveda, jaz priporočam, da tole dobro prebereta tudi gospod Kumer in Vlada, je res. Če Nemčija ne bi zaprla 19 jedrskih elektrarn, bi bila danes dejansko s preskrbo in električno energijo na konju, ampak ker je zaprla 19 jedrskih elektrarn in takrat začasno preklopila na izdelavo ali pa proizvodnjo elektrike na plin, se jim je potem zgodil kolaps in seveda tudi ne s 500 milijardami, z več kot 670 milijardami nekje so šli v investicijo v OVE in sedaj seveda imajo za 25 procentov zmanjšan ogljični odtis, Torej naredili bore malo in niso samooskrbni z elektriko in sedaj imamo neznosne, kako naj rečem, stroške in če po domače rečem, celotna Evropska unija te napake Nemčije sedaj plačuje celotna Evropska unija, druge ni. In potem imamo seveda tudi, da ta moment, kadar mi nimamo dovolj svoje energije, jaz pač mislim, da jo moramo imeti vsake po malo, da bo čim bolj ta paleta barvita, od kje se elektrika proizvede, ampak gremo k temu, da seveda je nizko ogljična, ogljični vir elektrike je, to je tudi jedrska energija oziroma proizvedena elektrika iz jedrske elektrarne. če bi imel doma možnost, da bi bil samooskrben z elektriko, kaj bi naredil? Čisto preprosta zadeva je. Nekaj vetrne, nekaj seveda potem tudi sončne in pa nekaj tistega, kar je zanesljivo za celo leto, tudi pozimi, kajti mi smo se tudi popeljali eno leto malo po Švedskem glede neke konference in smo tam videli nasedle projekte, strašansko drago je bilo to zgrajeno, pa nikoli dokončano, recimo vetrne, / znak za konec razprave/ vetrne sisteme. In še enkrat, podpiram, da se gre na referendum, ampak tako, če nekje vidiš, da nekdo nasede, pa verjetno ne boš šel po isti poti

Ja, to je demokracija, je to, ja, da omogočimo ta referendum, da gredo ljudje, da se odločijo o tem, ker odločajo se izključno o tem ali dati možnost investitorju in pa Vladi, da pripravi kvalitetne podatke. Za to, da bi se lahko v prihodnosti potem, govorimo o letu 2027, 2028, lahko odločali o tem, ali gremo v izgradnjo še tako potrebne jedrske elektrarne, ki bo omogočala to energetsko neodvisnost in pa jasno, tudi ta cilj, ko je razogljičenje slovenske energetike do leta 2040. Gre za medgeneracijski projekt in sigurno moramo dati možnost ljudem, da odločajo, da na koncu ne pride do zavajanja, tako, kot se je dogajalo v primeru TEŠ 6, v tej največji zgodovinski kraj denarja državljank in državljanov, zaradi katerega še nihče ni odgovarjal. Tako, da ne smemo tega dopustiti, zato sigurno sem za to, da se gre na referendum in da se bo, jaz bom ta odlok jasno podprl, glede referenduma, da se gre na referendum in da se da možnost investitorju in pa Vladi, da pripravijo vso osnovo, ki ni poceni za to, da bomo lahko na koncu se pravilno

Hvala za besedo, podpredsednica. Rečeno je bilo, da je pomembno, da o tem ekstencialnem vprašanju odločamo na referendumu, ker je to najbolj demokratičen instrument in jaz moram tukaj dodati en del svoje razprave, ker se jaz ukvarjam tudi s tem in se mi zdi, da je ravno o teh temah, ki se tičejo podnebnih sprememb, ta razprava potrebna. Zdaj, referendum je inštrument neposredne demokracije, ampak mi v liberalnih demokracijah to pomeni, da imamo poleg teh postopkov, da odločamo, večinsko tudi varujemo človekove pravice in določene svoboščine, smo v bistvu glede referendumov kar zadržani, ker vemo, da se referendumi dajo tudi zlorabiti in nekateri diktatorji v zgodovini so nas naučili, da je to zelo spretno, pa na žalost te prakse gledamo še danes in zato jaz mislim, da v tem primeru ni ključen samo referendum, kar je še bolj ključno od tega je deliberacija, in to je strukturirana razprava, to niso samo okrogle mize, to je razprava, v kateri je vključeno informiranje iz različnih koncev, različnih deležnikov in potem neka moderirana razprava, kjer se poskuša čim bolj slišati mnenje ljudi. včasih, posebej ko odločamo o težkih vprašanjih in to je eno izmed njih, ki je dosti strokovno, ampak hkrati je pa tako pomembno, da vseeno mislim, da referendum je primeren. Ampak, s to kombinacijo res težko gremo v referendum tako recimo zlahka, kot smo šli v nekaterih drugih zakonskih predlogih, ker gre res za prihodnost v kateri bomo živeli stoletja, desetletja. Tako da ja, jaz upam, da bomo skupaj delali na tem, ne glede na to kakšen bo izid referenduma. Jaz bi si želela, da bi se ta liberacija odvila že pred referendumom, ampak glede na to, da bo zelo verjetno tudi na razprave danes še kdaj referendum o tej temi, ki bo še bolj specifičen, se mora pa definitivno odviti po tem. Poznamo različne demokratične inovacije in v teh primerih bi se jih lahko poslužili, da angažiramo državljane, angažiramo strokovnjake, jih čez neko daljše časovno obdobje posedemo v en prostor, kjer lahko pridejo do nekih družbeno najbolj koristnih zaključkov. Hvala. Hvala lepa. Besedo ima kolega Tomaž Lisec, izvolite. **TOMAŽ LISEC (PS SDS):** Hvala še enkrat za besedo. Sprašujem se, kakšen vik in krik bi bil, če se ta sestava Državnega zbora ali pa ta Vlada ne bi odločila o tako pomembnem projektu izvesti referenduma. govorim samo za to Vlado, tudi za prejšnjo, pa za kakšno naslednjo, da bi pač rekli, stroka mora prevladati. Gremo v izgradnjo projekta. Si predstavljate, kakšen vik in krik bi bil, ker nekateri bi bili vedno proti in bodo proti. In jaz danes se sprašujem, ko nekateri govorijo, noben odgovor ni pravilen, noben odgovor ni zadosten, sprašujem tiste kolege in kolegice, ki ste bili za posvetovalne referendume o ureditvi pravic do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, preferenčnem glasu in ob gojenju pridelovanju konoplje, ali ste takrat, ko ste pritisnili tipko za, da gremo na referendum, vsi svetovni prvaki in vseznalci v vsem? Niste bili. Smo vsi znalci o projektu JEK2? Nismo. Bomo kdaj? Nikoli ne bomo. Imamo ljudi, ki ne morejo dati informacije, jih imamo. Z vsem dolžnim spoštovanjem gospod Gregorič, danes smo samo o vas slišali kot jedrskem strokovnjaku. Jaz prihajam iz Posavja, pa se lahko tam ne strinjamo, ni pravijo posavski lobi, ker pač prihajamo Posavci oziroma poslanci iz Posavja, da poznamo 50 strokovnjakov. Včeraj sem z enim sedel na njegov rojstni dan, za večerjo, pa je verjetno vsaj en tak jedrski strokovnjak z vsem dolžnim spoštovanjem kot vi. Ampak vi imate mikrofon tukaj v Državnem zboru, koliko jedrskih strokovnjakov bo dobilo mikrofon v času referendumske kampanje?

deloma možnost biti glasni na portalu Jedrske.si tudi jaz poznam, tako kot kolegica Tamara, ljudi, ki tam delajo, imajo probleme s financiranjem tega portala, ker nekateri ne želijo financirati, da ne bo rečeno o GEN energija je financiral, to pa ne smemo, ker bo več za kot proti. Skratka, nikoli ne bomo imeli vseh informacij, kot jih nimamo v vsakdanjem življenju. Pojdite jutri kupiti avto! En mesec prej boste študirali. Boste vse vedeli v tem avtu? Ne boste. Zato jaz pozivam ljudi še enkrat, da spremljajo spletne strani in gredo 24. novembra na referendum, ker sam osebno trdim, na podlagi razgovorov s temi irskimi strokovnjaki, če se kmalu politika po z glasovanjem, upam, da za, na referendumu ne bo odločila za nadaljevanje projekta miksa OVE plus JEK nas bo čez pet ali pa deset let bolela glava: ali nas kot davkoplačevalce ali pa tiste, ki bodo morali še kdaj v tem Državnem zboru odločiti. Skratka, če želimo stabilno, stalno, varno električno energijo ni drugega kot pozvati ljudi na udeležbo k referendumu in biti za.

racionalne izrabe prostora, z vidika strateške neodvisnosti Slovenije in z vidika razogljičenja. Kot Evropa in tudi kot Slovenija smo se odločili, da se bomo kot družba do leta 2050 v okviru Zelenega dogovora razogljičili, da ne bomo več v našo atmosfero spuščali CO2 in ogljikovih oksidov. Vemo kaj se nam je zgodilo 4. avgusta lanskega leta in vemo kaj se dogaja sedaj v naši neposredni bližini v srednji Evropi. Pred nekaj dnevi smo spremljali katastrofo v Bosni in Bosni in Hercegovini. Stroški, ki nastajajo, zaradi podnebnih sprememb, so izjemni in prilagajanje nanje bo imelo velik vpliv na naše proračune. Veliko denarja bo potrebno zagotoviti za to, da bomo v Sloveniji recimo poravnali škodo, ki je nastala po lanskoletnih poplavah. En vidik je seveda prilagajanje na podnebne spremembe, drug vidik pa je blaženje podnebnih sprememb. To pomeni, da bomo tudi v prihodnosti v naslednjih letih zmanjševali izpuste in da ne bomo pospeševali takih dogodkov. Zdaj na drugi strani je pa seveda tudi časovna dimenzija razpisa tega referenduma. Sam ne vem ali je možno določiti optimalen datum, kdaj bomo tak referendum razpisali. Vedno kadarkoli bi se za to odločili bi bile številne nejasnosti, bi bila neka tveganja, s katerimi bi se pač morali soočiti. In mogoče tudi sam dam prav tistim, ki ste nekoliko skeptični, ki ste izrazili pomisleke glede dneva, datuma razpisa tega referenduma. Mogoče bi bilo bolje tukaj malce počakati, imeti več informacij, najbrž pa ne bi nikoli prišli do tiste točke, ko bi se vsi strinjali, da to pa je pravi datum, da sedaj to naredimo. Res je, verjetno nimamo še odločitve o tem, kakšna bo moč reaktorja. S tega vidika ne vemo natančno, kakšna bo cena investicije, kakšna bo za to posledično posledično tudi cena energije. To je projekt, ki bo trajal desetletje ali več. Kakšni bodo makroekonomski učinki na našo družbo, kako se bomo s tem spopadli. Ta pomembna vprašanja, ta tveganja, te nejasnosti so seveda rodovitno polje za to, da nastaja ne samo argumentirana razprava, ki se je moram reči, veselim v času referendumske kampanje, ampak je tudi rodovitno **131. razno razne teorije zarote in zato sem prepričan, da bomo ali pa bodo tisti, ki bodo ta projekt zagovarjali, imeli izjemno težko delo. Z vidika tistega, kar sem povedal na začetku, bom seveda sam razpis

precej časa poteka ozaveščanje ljudi z informacijami, ki bodo potrebne pri sprejemu te odločitve, danes potekajo tako okrogle mize, tudi ministrstvo je njihov organizator, tudi društva strokovnjakov s tega področja so njihovi organizatorji, res pa je, da tam mogoče debata ni tako tako opažena, ker je pozitivna in žal smo zelo nagnjeni v naši družbi k negativiziranju in te debate se bistveno bolj slišijo. tako daleč je šla debata, tako daleč smo prišli. da so prijavili družbo Gen energija, ki je danes edina tista, ki razpolaga z vsemi informacijami, ki so plod internega razvoja in tudi razvoja zunanjih strokovnjakov, ki za družbo pripravljajo kvalitetne informacije, da so jih prijavili na Računsko sodišče, ker naj bi izvajali referendumsko kampanjo. Torej, ali res lahko kampanjo izvajamo samo, da ne bom se zdaj jaz zapletla z besedami, v bistvu oni ne izvajajo referendumske kampanje, ker je niti ne smejo, razpolagajo pa z informacijami, ki jih delijo, ker s tem ozaveščajo ljudi, odgovarjajo na vprašanja. Tam so, da nas zalagajo z informacijami, tako da je tega kar nekaj. Mogoče je prav, da si tudi njihovo spletno stran pogledamo in če nam je karkoli nejasnega, vem, da odgovarjajo, pridejo na teren, pojasnijo stvari. Ja, danes je določenih informacij, ki bodo morale biti znane čez štiri leta, jih pač ni in ta razvoj projektov poteka desetletja. več let, mogoče sem zdaj pretiravala, desetletja bi potekala eventualno izgradnja, izgradnja, razvoj pa več let, tako po svetu, kot v Evropi, kot tudi pri nas, za to obstajajo informacije. in mislim, da je s strani SD bila debata usmerjena v to, ali Vlada razpolaga s kakšno časovnico. Seveda razpolaga s časovnicami. Tudi vemo, če bo na referendumu izglasovan za. sledi takoj zakon z vsemi varovalkami in to je tista prava stvar. Vsi smo se morali zdaj veliko naučiti iz tega Teš 6 projekta, tudi tisti, ki ga takrat živo nismo spremljali, naš predsednik Vlade je takrat projekt Teš 6 spremljal od blizu in je bil že takrat proti temu projektu. Naša vlada ni vlada, ena od tistih vlad, ki je sodelovala pri sprejemanju odločitve o Tešu 6 in mi se na tak način tega ne bomo šli. Teš 6 se tu ne sme ponoviti, zato smo še toliko bolj previdni. Morda zdaj kdo misli, da smo tudi mi neverni, nismo, ampak Teš 6 se ne sme zgoditi za nobeno ceno in zato se k temu pristopa projektno, zato bomo sprejemali odločitve takrat, ko bodo zrele za sprejem odločitve. Danes odločitev odločitev za izgradnjo ni zrela, je pa odločitev za pripravo projekta za investiranje v informacije o projektu še kako na mestu. Hvala. Hvala. Besedo ima kolega Andrej Hoivik, izvolite. **ANDREJ HOIVIK (PS SDS):** Hvala lepa. Zdaj v Evropskem parlamentu imajo ponavadi poslanci eno minuto možnosti in bom jaz probal v eni minuti vse povedati. Poglejte, 17. februar 2015, 24 ur.com, ocenjena vrednost nek dva je od 3,5 do pet milijard evrov, mnogo več kot Teš in drugi tir skupaj. Proračun leta 2015 malo manj kot 10 milijard. Danes je ocenjena vrednost projekta Jek 2 med 10 in 15 milijardami, proračun pa v višini 17 milijard. Politično soglasje je bilo doseženo že leta 2005, za časa prve Janševe Vlade, deset let kasneje, spoštovana levica, takrat Združena Levica, ste zahtevali nacionalni konsenz in ste nasprotovali projektu in ste pozivali na referendum, sedaj temu nasprotujete in jasno kaže, da je stranka Levica (nadaljevanje) nevladnih organizacij, zdaj imajo tudi oni v njih zastopnike, pravzaprav pa je interes nevladnih organizacij tuj kapital tistih, ki jih financirajo. Glede nevladnih organizacij, gospod Hanžek je danes predlagal tukaj pred parlamentom, da naj Vlada pripravi javnomnenjsko anketo, teh je več, zadnja iz januarja 2024, časnik Dnevnik da, 68,6 odstotkov, ne 21,1 odstotek, neopredeljenih 10 odstotkov. In še za verodostojne informacije sledite Sebastjanu Plešku, ki je zaposlen na Odseku za reaktorsko fiziko IJS. Na socialnem omrežju X ima ime Seba1337. Vabljeni k spremljanju. Seveda bom odlok podprl.

že sedaj delujoči jedrski elektrarni. In kar v bistvu mi dosti pove je, da so ljudje tam v tistem okolju za jedrsko energijo, to se pravi, ljudje, ki pravzaprav živijo z njo so za, to mi kar nekaj pove. Edino, kar jaz pravzaprav vem, je to, da smo bili tudi že kot otroci tisti okoliški pripeljani v nuklearno Krško, kjer so nam pokazali kako to deluje, kar se mi je zdelo zelo zanimivo. Bom pa rekla tako, da da poskušam res razumeti in predlagatelje in poskušam razumeti tudi pomisleke Poslanske skupine Levice in seveda tudi zaupam in razumem našega poslanca Miroslava Gregoriča, ki ga tudi izjemno spoštujem. poslušam in zagovornike in nasprotnike jedrske energije, vsak ima neke svoje razloge in se verjetno, o tem bomo pogovarjali, saj je temu je namenjen referendum, ne moremo se pa več pogovarjati o tem ali gremo ali pa ne gremo v brezogljično družbo, to pa več ni opcija, moramo iti v brezogljično družbo. Zato jaz verjamem in gospod Levičar na vas seveda apeliram, da bo Vlada do referenduma, če bo seveda danes odlok sprejet, pripravila vse relevantne informacije, potrebne informacije za ljudi, tudi seveda na ljudem razumljiv način, da bodo vedeli, o čem odločajo. Jaz razumem in sem tudi slišala danes, da je lahko vprašanje sugestivno, zato prosim Vlado, da bo jasna in da bo komunicirala odprto in državljanom tudi povedala, o čem se pravzaprav odločajo. Kar je pa zelo ohrabrujoče, to pa moram izpostaviti kolegico, magistrico Natašo Ašič Bogovič, ki je povedala, da bo v primeru, če bo referendum uspešen, takoj pripravljen predlog zakona. To je pa zame najbolj pomembno, predlog zakona, ki bo vseboval vsa varovala in kjer bom, bom kar zdaj povedala, tudi sodelovala pri pripravi tega zakona, seveda v tistem obsegu, kjer lahko, kjer imam strokovno znanje. To pa so morebitna koruptivna tveganja, ker tako kot je rekla magistrica Avšič Bogovič, ne sme se nam zgoditi TEŠ6. To se pravi, da bodo notri vsa varovala, da se kaj takega ne bo zgodilo. Jaz verjamem, da bodo ljudje imeli do dneva referenduma potrebne informacije in da se bodo

Hvala, predsedujoča. TEŠ6 ugotovljena korupcija in bil vrnjen denar zgolj v enem delu, od slovenskih velemijonarjev ni še noben nič vrnil, pa noben odgovarjal. To je eden od razlogov, ki me res navdaja nad tem, da imam pomisleke, predvsem nad hitenjem z datumom referenduma. Imam dilemo. Vendar res je, ne more biti ena slaba izkušnja izgovor, da ne delamo novih velikih projektov. Definitivno energijo potrebujemo. Imamo največji jedrski reaktor, to je Sonce, neomejena energija. 1 ura sonca je dovolj za vso energijo, ki jo človeštvo porabi v celem letu,

ne vem, leta 2027, 2028 naredili neko tehniško, tehnološko rešitev, 2030 bi pa naj bili že novi jedrski reaktorji četrte generacije, z boljšimi izkoristki, povečano varnostjo in tako dalje. Upam, da bo stroka pri tem delovala in da bo tudi ta projekt transparentno voden, če bo. Imamo NEK, imamo Inštitut Jožef Štefan, imajo znanje s stroko, Slovenija ima na tem področju, manjka mogoče nekaj del na področju industrije, da bi še kak tak projekt v večji meri sami lahko bili sposobni izvajati. Definitivno nisem za megalomanski projekt. Podobno se je izkazalo v zgodbi Teša, kjer smo šli v prevelik objekt, takrat smo nasprotniki Teš 6 govorili, da je potrebno morda obnoviti štiri in pet. Bila bi to čisto dovoljšnja varianta za do sedaj, tudi glede na zaloge premoga in vsega. To, da ni tam nihče odgovarjal definitivno ni dobra popotnica za take in druge projekte v Sloveniji. Upam, da se bo v času do končne odločitve tam tudi na koncu na sodiščih odločilo in da bodo tisti, ki so povzročili škodo, odgovarjali. Definitivno bo potrebno več narediti tudi na področju zmanjševanja rabe energije in predvsem povečevanja učinkovitosti. Res je, da potrebujemo vedno več novodobnih aparatur in električnih instrumentov, ki pač zahtevajo tudi večjo proizvodnjo energije. Še ena stvar je evropski trg energije, ki v bistvu tudi ima vpliv na to, koliko sami / znak za konec razprave/ pridelamo, pa koliko tega lahko v resnici porabimo. Definitivno. Sem v dilemi predvsem zaradi datuma in hitenja z referendumom. Sem bil danes prepričan, da bom celo glasoval proti, pa mislim, da se bom v zadnjem trenutku celo temu odpovedal.

referendume kot eno najvišjih oblik neposredne demokracije, vendar s poštenim vprašanjem in ne z zavajanjem. Če bi mi res se pogovarjali na tem referendumu o pripravi projekta, potem bi se to vprašanje preprosto glasilo ali podpirate pripravo projekta JEK2, vprašaj, ne pa, da piše ali podpirate izvedbo projekta JEK2, ki bo skupaj z ostalimi nizkoogljičnimi viri zagotovil stabilno oskrbo električne energije? Mislim, to je skrajno zavajajoče in sugestibilno vprašanje. Izvedba pomeni izvedbo, kot je povedal že Matej od A do Ž, od tega, da začneš pripravljati projekt, do tega, da prerežeš trak. In kaj, in da tudi če bi, kajne, bilo res, kar pravite, da, ko ti daš enkrat 150 milijonov v pripravo, a veste kaj boste rekli, takrat? Joj, zdaj smo pa že vložili 150 milijonov, zdaj se pa ne bomo ustavili, dajmo to zdaj speljati do konca. To je tako kot gradnja cest ali pa kanala C0 v Ljubljani po odsekih. Toliko smo že vložili, da ne moremo zdaj tega prekiniti. To je bistvo te zadeve in zgodbe. Zato lepo vas prosim, če imate resne namene in če res drži, da bo še en referendum, ko bomo imeli vse podatke, ker zdaj jih pač nimamo, ljudstvo se bo preprosto odločalo, ali je za JEK2 ali ni, in v tem je zgodba in gre za megalomansko investicijo, ki dejansko predstavlja izjemno finančno tveganje in še bolj izjemno korupcijsko tveganje. Naj imamo mi še take zakone s takimi varovalkami, pred korupcijo, oprostite, ne bomo varni pri tako velikem glomaznem projektu ranga 16 pa plus milijard evrov. Mislim, lepo vas prosim, zakaj preprosto ne spremenite vprašanja ali podpirate pripravo projekta JEK2? Če bo tako vprašanje, jaz ga podprem. Jaz ga podprem takoj, ampak ga ni in ni ga z razlogom in ne mi reči, da slučajno piše, ali podpirate izvedbo projekta JEK2, to je bianko menica, ki jo iščete. Bianko menica, da boste lahko rekli, ljudstvo je odločilo, za izvedbo JEK2, pika, ne glede na vse parametre, ki bodo potem priplavali na površje. To je ta zgodba, dragi moji. In še nekaj, ste pa pritaknili, še te nizkoogljične vire ljudje, bodo rekli, to so OVE, mislim, ali smo mi kdaj o OVE spraševali na referendum, ali smo se spraševali o solarni energiji? Nismo, mi to že delamo. Zakaj zdaj naenkrat rabimo to zraven napletati? Preprosto vprašajte ali podpirate pripravo projekta Jek 2? Vprašaj, če boste tako naredili, tudi jaz podprem. Hvala lepa. **PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT:** Hvala lepa. Besedo ima državni sekretar, gospod Levičar, izvolite. Hvala lepa, predsedujoča. Na več stvari bi se rad odzval, ampak se ne bom, ker niti nimam časa, niti mogoče ni pravi moment, dve pa se mi zdita izjemno pomembni. Ena je bila omenjena, je bila tako imenovani proces deliberacije. je to, da je to ena, ena praksa, ki mogoče v Sloveniji manjka, nimamo te kulture, te liberacije še uvedena. Jaz sem se sam pozanimal oziroma sem se zinformiral o tem, se mi zdi, da je to en, da je to en zelo dober mehanizem, ki je v zahodnem svetu, pa mogoče tudi malo bolj v severnem delu Evrope je večkrat, je bil večkrat uporabljen, nenazadnje tudi pri umeščanju projekta Borssele, se pravi, jedrske elektrarne na Nizozemskem, kjer so s tem, s to deliberacijo v bistvu naredili razgovor in razpravo z lokalnim prebivalstvom, zato da so ugotovili, pod kakšnimi pogoji je lokalno prebivalstvo pripravljeno sprejeti

javne razprave. Namreč, vzameš reprezentativen vzorec prebivalstva, s katerim opraviš več razprav, jih informiraš o tem, kaj kaj nameravaš narediti v okolju noter oziroma kakšen projekt imaš, potem pa z nekimi zavezami,

takšnega procesa, da potem tudi te rezultate, ki jih dobiš ven, lahko tudi na primeren način tudi uveljaviš. To je eno. Drug

in pa slovensko gospodarstvo za konkurenčnost tega. Kdo bo imel največ od tega projekta oziroma kdo bo nosil največ posledic od tega projekta? Mladi.

Elektrotehniki, gradbeniki, strojniki, fakulteta za družbene vede, ekonomija in pa tudi bodo imeli, bodo imeli široko razpravo o tem kako oni vidijo

hvala, saj bom zelo kratek, ker smo, mislim, da že pravzaprav res skoraj vse in še več povedali. Še enkrat bi opozoril, da današnji odlok, ki ga sprejemamo in o katerem bomo glasovali, dejansko pravzaprav opredeljuje samo datum, vse ostalo je bilo odločeno že prej, tudi razprave so bile že prej, danes so bile še malo bolj mogoče pestre, neki novi pogledi se pojavljajo, mogoče se tudi to referendumsko vprašanje malo preveč izpostavlja glede na celotno zgodbo kaj je namen, mislim, da je bilo to danes zelo dobro že razloženo. Tako da, seveda pa je res, da tudi jaz mislim, da čas je primeren za ta referendum, kajti res, čim prej, tem boljše. Že prejšnja vlada je neke zadeve v tej smeri delala, torej od tega, da je sodelovala pri sprejemanju taksonomije, do do tega, da je izdala tisto prvo energetsko dovoljenje, kljub temu, da bo potrebna revizija, ampak kakorkoli, oziroma nadgradnja tega, sedanja vlada pa mislim, da je zelo resno pristopila k vsem segmentom, vsem vidikom (nadaljevanje) kar je že na začetku tudi minister Kumer povedal, imamo tudi za to vloženega državnega sekretarja v kabinetu pri predsedniku vlade. Koordinacija poteka med vsemi ministrstvi. Torej, kot smo rekli sedaj je morda samo potrebna še, bom rekel, neke vrste verifikacija te zgodbe o jedrski energiji na referendumu. In zato mislim, da je datum pravilno določen in upam, da bomo seveda ta odlok danes tudi sprejeli. Hvala. Hvala lepa. Zaključujem splošno razpravo. Glasovanje o predlogu odloka bomo opravili čez pol ure v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda in 84. izredno sejo Državnega zbora, ki jo bomo z glasovanji nadaljevali ob 20.40. Hvala lepa.

Spoštovani kolegice poslanke, kolegi poslanci, gospe in gospodje!

Lepo, da skrbimo za svoje zdravje. Prehajamo na glasovanje Državnega zbora o predlogih odločitev, glasovali bomo po naslednjem vrstnem redu redu 2., 3., 4., 5., 6., 7. in 8. točka dnevnega reda. Prosim vas, da preverite delovanje svojih glasovalnih naprav. In nadaljujemo s **prekinjeno 2. točko dnevnega reda - prva obravnava Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini** in prehajamo na odločanje o naslednjem predlogu sklepa: Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini je primeren za nadaljnjo obravnavo. Glasujemo. 75 poslank in poslancev je navzočih, 51 jih je glasovalo za, 23 pa 23.) Ugotavljam, da je Državni zbor sklep sprejel, zato bo predlog zakona dodeljen v obravnavo Odboru za finance kot matičnemu delovnemu telesu in ta točka dnevnega reda je zdaj zaključena.

Nadaljujemo s **prekinjeno 4. točko dnevnega reda - Prva obravnava Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin.** In prehajamo na odločanje o naslednjem predlogu sklepa: Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin je primeren za nadaljnjo obravnavo. in glasujemo

kot matičnemu delovnemu telesu. In s tem zaključujem to točko dnevnega reda. Nadaljujemo s **prekinjeno 7. točko dnevnega reda - Prva obravnava Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem potrjevanju In prehajamo na odločanje o naslednjem predlogu sklepa: Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb je primeren za nadaljnjo obravnavo. Glasujemo.

Glasujemo. za jih je glasovalo 51, proti pa 23. (Za je glasovalo 51.) (Proti 23.) Ugotavljam, da je Državni zbor tudi ta sklep sprejel, zato bo predlog zakona dodeljen v obravnavo Odboru za finance kot matičnemu delovnemu telesu. In s tem zaključujem to točko dnevnega reda.

še, nadaljujemo še s **prekinjeno 8. točko dnevnega reda, to je z obravnavo Predloga Odloka o razpisu posvetovalnega referenduma o zagotavljanju stabilne oskrbe z nizko ogljično električno energijo.** Ker k predlogu odloka amandmaji niso bili vloženi, prehajamo na odločanje o predlogu odloka. Ste se zmenili vse. Okej. Dobro. Glasujemo.

S tem zaključujem to točko dnevnega reda in tudi 84. izredno sejo Državnega zbora. Lep večer vsem skupaj! Hvala.